hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. broj 482 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Željko Goršić, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite.

uprava i ureda za obranu. A moram reći na samom početku da postojeći sustav ureda i upravu za obranu postoji znači na snazi je još od 1993. godine kada je također ovaj Sabor Hrvatsku podijelio u županije i kada su kada su pri svakoj županiji je ustrojena Uprava za obranu, a u svakom većem gradu bio je ured za obranu i u tim '90.-im godinama, ratnim godinama ured i uprave imale su primarnu zadaću organizaciju pozivanja vojnih obveznika, na služenje u Oružane snage Republike Hrvatske. To je znači osiguranje mobilizacije za popunu postrojbi Oružanih snaga. Nakon donošenja odluke Hrvatskog sabora o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka od 2008. godine te uvođenjem dragovoljnog služenja vojnog roka, smanjen je obim poslova uprava i ureda za obranu, ja bih rekao, također i ukidanjem pričuve tipa B. To su sve one pričuvne postrojbe koje su s vremenom dakle osiguravale sigurnost, stabilnost i dakle slobodu Republike Hrvatske. Danas su jednostavno, njihov ustroj je ugašen kada je Hrvatska prešla sa individualne obrane u kolektivnu obranu i tako navedeni uredi za obranu obavljaju upis odnosno samo uvođenje u vojnu evidenciju novaka, dok za one osobe koji ne idu na dragovoljno služenje vojnog roka, a upisani su u evidenciju, ne provodi se novačenje i pregledi što se radilo, dakle zdravstveni pregledi što se radilo samo kada smo imali obvezu služenja vojnog roka. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je ovaj Visoki dom usvojio u listopadu 2009. godine također su se smanjili poslovi uprava za obranu koje su po pitanju priznavanja statusa hrvatskog branitelja nadležne provoditi upravne postupke. Stupanjem na snagu znači navedenog zakona postupci koji nisu okončani pravomoćnim rješenjima obustavljaju se i ne provode se do kraja. Predloženim odredbama zakona omogućuje se ukidanje dakle uprava i ureda za obranu i ustrojavanje novih ustrojavanje novih ustrojbenih jedinica Ministarstva obrane koji bi bili područni odjeli, odnosno odsjeci obrane. Njihove nazive, ustrojstvo i djelokrug rada te broj sjedišta i područja na kojima će djelovati kao posebne ustrojbene jedinice propisat će Vlada Republike Hrvatske Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane. Samo da kažem dakle da se postojeća organizacija sa 134 ustrojbene cjeline smanjuje na 33. Uspostavom nove organizacijske strukture doći će do racionalnijeg korištenja ljudskih i materijalnih resursa te će doći do dosta velike uštede financijskih sredstava. Smanjenje broja, odnosno ukidanje pojedinih uprava i ureda za obranu imat će za posljedicu smanjenje i potrebnog broja državnih službenika. Odabirom i zadržavanjem stručnijeg osoblja postići će se kvalitetnija popuna manjih ustrojbenih jedinica, dok se ostatak osoblja sukladno stručnim uvjetima će se rasporediti na slobodna ustrojbena mjesta u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, u lokalnoj upravi i samoupravi, preko državnih agencija, kao što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i u druga ministarstva preko Ministarstva uprave s kojima smo svakodnevno u kontaktu i s kojima surađujemo, dakle razgovaramo i dogovaramo oko dakle rasporeda 150 službenika koji će biti višak u ovom dijelu dakle ureda i uprava. Isto tako, ostali koji neće moći biti zbrinuti preko ovih mjera bit će zbrinuti preko ostvarivanja prava na otpremninu koji je Ministarstvo obrane planiralo u državnom proračunu za ovu namjenu. Isto tako, zatvaranjem objekata korištenim za potrebe uprava i ureda za obranu na 85 lokacija i zadržavanjem samo kvalitetnije postojeće infrastrukture znatno će se smanjiti postojeći materijalni izdaci, budući da smo u većem dijelu prostora u najmu i nije dakle naš. Evo ovo bi bilo ukratko obrazloženje ovih izmjena i dopuna zakona. Također prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. A da. Znači, Odbor za obranu, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 25. studenog 2009. godine. Odbor je na temelju članka 64.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravljao o predmetnom aktu kao matično radno tijelo. Sukladno odredbi članka 7. stavka 2. točke 25. Zakona o obrani, Odbor je raspolagao i prethodnim mišljenjem predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, o konačnom prijedlogu zakona. Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju iznio je da je cilj predloženih izmjena zakona zakonsko omogućavanje uspostave jednostavnije strukture obrambenog sustava i ostvarivanje organizacijskih pretpostavki za učinkovito, standardizirano i racionalnije obavljanje poslova i zadaća koje provode uprave i uredi za obranu. Predloženim odredbama omogućuje se ukidanje uprava i ureda za obranu i ustrojavanje novih unutarnjih ustrojstvenih cjelina od Ministarstva obrane. Nadalje je istaknuo da postojeća organizacijska struktura s ukupno 134 smanjuje se na 33 organizacijske cjeline. Sadašnjih 20 uprava za obranu, 78 ureda i 36 odsjeka planira se preustrojiti u 4 područna odjela za poslove obrane: Osijek, Zagreb, Rijeka i Split, i odsjeke za poslove obrane koji bi se nalazili u županijskim središtima. Istaknuo je da će uspostavom nove organizacijske strukture doći do racionalnijeg korištenja resursa i do uštede financijskih sredstava, a za posljedicu isto će imati smanjivanje broja državnih službenika. Predstavnici sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama iznijeli su da bi ovom izmjenom zakona oko 150 službenika ostalo bez posla i to uglavnom službenika koji ima preko 25 godina staža i koji su sudionici Domovinskog rata te su ukazali da će uslijed nove organizacijske strukture doći do znatnog smanjenja plaća službenika i da bi s predloženom izmjenom zakona trebalo pričekati barem još godinu dana. Pojedini članovi odbora pitali su, a predstavnik predlagatelja odgovorio je na pitanje, koje su sve mjere planirane za zbrinjavanje viška službenika te koliko je sredstava planirano za isto. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama Zakona o obrani. Zahvaljujem. Ostanite ovdje za govornicom, uvaženi zastupniče. Otvaram raspravu. I prvi je na redu klub SDP-a, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite nastavit. klub SDP-a podržava ove izmjene Zakona o obrani. Dakle, držimo da je to još jedan korak u nizu koraka koji su provedeni u reformi obrambenog sustava. Podsjetimo se, iz Ministarstva obrane izdvojeni su i Centri za obavješćivanje u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. Zatim, nekadašnja Služba za gospodarenje u instituciju Pleter, zatim se govorilo i o izdvajanju Zrakoplovno-tehničkog zavoda. I naravno ostalo je još, kao što je i državni tajnik rekao, ostali su uprave i uredi za obranu u ustroju koji datira iz '90.-tih godina i točno je rekao dakle na odboru da se o ovome raspravlja već 12 godina i da se pokušava dakle pronaći pravo rješenje. Kako su u tih nekoliko godina izmijenjeni i smanjeni poslovi ureda i uprava za obranu, samim time je naravno prestala potreba za ovakvih ustrojem i za ovakvim brojem U sadašnjoj sistematizaciji unutar Ministarstva obrane, u Upravi za obranu dakle to bi bilo negdje oko, više od 600 ima radnih mjesta u sistematizaciji. Sada je zaposleno oko 400 djelatnika, a otprilike otprilike se računa se nešto više od 100 ljudi d da je već sada višak. A naša procjena je da taj broj može biti i veći. Sasvim je razumljiva bojazan i sindikata, dakle i mislim da oni rade svoj posao ukazujući na moguće probleme koji će oko toga doći. Međutim, sama činjenica da se već dugo odgađa ovaj preustroj ovoga dijela Ministarstva obrane. Dakle, ne idemo u prilog, jer mislimo dakle da je vrijeme da se s ovim poslom krene i da ga se naravno vodeći računa o ljudima koji su zaposleni pomoću programa zbrinjavanja, dakle omogućiti ljudima da mogu nastaviti normalno i dalje raditi. Dakle, da se ovaj posao završi. Sasvim sigurno je, dakle da će se ovim zakonskim odredbama omogućiti Vladi Republike Hrvatske, dakle donošenjem uredbe o unutarnjem ustrojstvu, izmjena ili dopuna uredbe, dakle omogućit će se da kontrolira taj proces, dakle da propiše i novi ustroj, dakle nove područne odjele. Zatim, nove županijske odjele ili kako je već definirano i da u okviru pravilnika propiše koliko će djelatnika sa kojom stručnom spremom i na kojim radnim mjestima i koje poslove obavljati. Dakle, držeći da je ovo još jedan korak u reformi obrambenog sustava da će on doista doprinijeti racionalizaciji sredstava, racionalizaciji prostora i naravno daljnjem smanjenju broja djelatnika. Klub SDP-a podržat će ove izmjene zakona. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, poštovani tajniče ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatska seljačka stranka pozdravlja intenciju predlagača da se u kriznim vremenima ostvare određene racionalizacije pa samim tim i uštede u državnom proračunu što je za svaku pohvalu. Međutim, otvaraju se neka pitanja na koja bi htjeli čuti odgovore. Na neka smo već dobili odgovore na sjednicama našeg Odbora za obranu, a i u uvodnom obrazloženju državnog tajnika. Svjesni smo da se postojeći ustroj uprava i ureda treba mijenjati odnosno racionalizirati, ali nismo sigurni hoće li predloženi ustroj omogućavati kvalitetnu i praktičnu dostupnost poslove obrane, a posebno onih za potrebe hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji s obzirom na udaljenost ili šireg teritorija, odnosno područja koja sada pokrivaju. Nemojmo zaboraviti da u ruralnim sredinama dnevno imamo samo jedan do dva autobusa ili jedan vlak do županijskih središta, a slična situacija je vezana i uz žitelje na otocima. Građani iz mjesta udaljenih od 30 pa i do 90 km županijskog centra trebaju umjesto pola dana sad će izgubiti vjerojatno više, možda cijeli dan da bi došli do županijskog centra, obavili posao i vratili se kućama. Podsjećamo da mnogi građani u ruralnim sredinama žive na socijalnom rubu i teško idu do sjedišta gradova, odnosno županijskih centara da obave pojedine poslove vezane uz institucije koje nazivamo javni servis građana. Stoga se bojimo da bi građani u ruralnim sredinama došli ili da će doći u nepovoljniji položaj. Koji su to poslovi od devedesetih godina do sada bili u nadležnosti uprava i Ureda za obranu u proteklom razdoblju, a koje trenutno obavljaju i i koje će to u budućnosti obavljati. Pri tome mislimo na nadležnosti vezano uz obaveze građana u obrani prije svega na vojnu obavezu, radnu obavezu, materijalnu obavezu, obavezu služenja u civilnoj zaštiti, obaveza pružanja stručne pomoći i usklađivanja civilnih i civilno-vojnih obrambenih priprema na razini županije i grada Zagreba. Dragovoljno služenje vojnog roka, a posebice pitanja uz zahtjeve hrvatskih branitelja i drugih građana u ruralnim sredinama vezano uz ostvarivanje raznih prava kroz osobne, odnosno obiteljske potrebe. Jesu li nakon Domovinskog rata u proteklom periodu u okviru uprava i ureda već provedene određene mjere na racionalnizaciji, a mislimo prije svega to na prelazak prelazak 500 djelatnika nekadašnjih centara za motrenje i obavješćivanje u državni centar u okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Koja usporena rješenja po pitanju uprava i Ureda za obranu, odnosno organizacijskih jedinica koja se bave istom ili sličnom problematikom postoje u susjednim državama NATO-a i EU ili drugima s kojima je Hrvatska usporediva. Naime, prema dostupnim informacijama uključujući i službene internet adrese vidljivo je da države manje od RH imaju na razini županija Uprave za obranu, na primjer Slovenija koja već nekoliko godina u članstvu NATO-a ima još uvijek neprilagođenu ovakovu upravu. Može li se reorganizacija zbog toga možda malo odgoditi? Kako se misli riješiti pitanje viška djelatnika kojim programom zbrinjavanja? Čuli smo nešto danas da je to planirano planirano kroz određene agencije. Nadamo se da će u toj nakani se i uspjeti, te da li se razmišlja o uvođenju tjednih uredovnih dana na razini trenutnih sjedišta Ureda za obranu većinom bivših sjedištima nekadašnjih općina koje su pokrivale možda ponekad i 50000 žitelja. Na kraju se poradi sigurnosnog aspekta želimo pitati nije li prerano za zatvaranje uprave ureda, odnosno predloženu racionalizaciju budući s našim susjedima pa i na razini regije još ima niz neriješenih pitanja. Klub HSS-a zalaže se za zbrinjavanje svih zaposlenih, a posebno smatramo da naši građani ne bi smjeli doći u nepovoljniji položaj posebno u ruralnim sredinama prilikom ostvarivanja osobnih, odnosno određenih porodičnih prava. S obzirom da smo čuli već neke odgovore na ovdje postavljena pitanja klub Hrvatske seljačke stranke podržati će prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Pa evo, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog izmjena Zakona o obrani s obzirom da dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske je definirano kako želimo da izgleda Ministarstvo obrane i Zakon o obrani, kako želimo da izgledaju ustrojbene cjeline koje će voditi brigu i skrb po teritorijalnom ustroju i ustrojavanje navedenih novih ustrojbenih jedinica omogućuje se prilagodba organizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske koja će biti u potpori izvršenja misija i zadaća koje su pred nama. S obzirom na smanjenje obima poslova u Ministarstvu obrane i glavnom stožeru, s obzirom na smanjeni broj i ročnika, ali i djelatnih vojnih osoba, kao i potrebu za manjim brojem upravnih postupaka koji se provode. Mislim da je racionalizacija i u ovom sektoru zapravo nužna i potrebna, stoga i ovakvi prijedlozi koji su zakonski pred nama i u hitnom postupku, sasvim sigurno će racionalizirati i efikasno iskoristiti najstručniji kadar u tim upravama upravama i uredima dosadašnjim koji su zapravo bili bez, u dobrom dijelu bez pravoga posla s obzirom na smanjenje obijma u cijelom Ministarstvu obrane, onoga što je bilo u ratnim vremenima. Znamo i sami da su sekretarijati za narodnu obranu prerasli u uprave i urede za obranu i definirani su po …/Govornik se ne razumije./… jedinicama. I sada neće biti nikakvih bitnih umanjenja, s obzirom da će svaka županija imati svoj odsjek za poslove obrane koji bi se nalazio u županijskom središtu i bit će četiri ona koja će regionalno djelovati, to su Osijek, Zagreb, Rijeka i Split. Nadamo se da će zasigurno i ušteda biti maksimalna i u ovom dijelu, u današnjem vremenu racionalizacije i krize, u svim segmentima, ali isto tako smo uvjereni da će i ovih višak službenika koji će završiti sa otpremninama ili prenamjenom u nekim drugim segmentima ministarstva jednoga, drugoga, trećega ili petoga u državnoj upravi se zasigurno može naći dovoljan broj radnih mjesta kako bi ovi ljudi u poodmakloj životnoj dobi sa velikim brojem godina radnog staža doživjeli svoju pravičnu mirovinu. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona racionalizirati, operacionalizirati i efikasnije voditi upravu i obranu na svim nivoima županija i državnom nivou. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub HNS-a će dakako podržati ove izmjene Zakona o obrani. Mi smo bili jedna od stranaka koja je dugi niz godina inzistirala na ukidanju obveze služenja vojnog roka, bili smo za profesionalnu vojsku, bili smo za približavavanje NATO standardima, i za uštede koje se kroz to jasno mogu osigurati. Ovo što danas odrađujemo je samo nastavak tog procesa racionalizacije i normalno da kada više nama obveze služenja vojnog roka, nema obveze jasno ni pozivanja vojnih obveznika, vođenje evidencije o njima, pričuvnih postrojbi, itd., Dakle, nije pitanje da ili ne, pitanje je zašto tako sporo. Dakle upravo obrnuto od onog što su kolege iz HSS-a postavili pitanje da li se može možda odgoditi dio procesa je bilo njihovo pitanje. Mi smatramo da nema razloga za to. Mi smatramo da treba u to ući, jer se svakim danom jasno onda dobiva na kvaliteti, uštede su apsolutno vidljive iz ovog što nam je državni tajnik predočio. Ono što možda smo trebali dobiti u uvodnom obrazloženju, a nismo dobili jeste možda ono što očekujemo od novog ustroja, koji će to biti novi zadaci, te nove strukture koju pripremate, vezano uz promidžbu vojnih zanimanja, edukaciju vojnih jasno lica, njihov angažman u profesionalnom sastavu, itd. Prema tome, taj dio vjerojatno zanima sve saborske zastupnike, a svakako naše građane. Bojazan su kolege iz HSS-a izrazili u odnosu na položaj ruralnog stanovništva, ja mislim da također možda ne stoji iz razloga jer se ovdje odnosi samo jasno na upravu i urede za obranu. Ne i na ostale jasno urede. Prema tome, tu mislimo da ništa nije sporno. Ono što jedino jeste naša briga, a o tome je govorio državni tajnik u uvodu, jeste što sa viškom ljudi. Čuli smo dio priče. Ono što je meni jedino ostalo u uhu u uhu kao nešto što mi se čini pomalo nelogično, da će lokalna, rekli ste uprava i samouprava ne postoji, lokalna uprava, postoji lokalna samouprava i regionalna samouprava. Vjerojatno konzumirati i preuzeti dio ljudstva. Oni su samo uprava, prema tome mislim da država im ne može nametnuti da preuzmu ljude. Pitanje je samo jasno pokušaja razgovora, dogovora itd., prema tome tu ne bi želio da ispadne da mi danas dižemo ruku za opciju koja će nametnu lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi da moraju preuzeti višak ljudi. To svakako ne bi smjeli takvu poruku poslati. Tako da, evo to bi bile naše, naša opažanja vezano uz ovaj prijedlog. I svakako ćemo ga podržati. Dakako očekujemo da ćete pro futuro tumačiti građanima ulogu ovih novih ureda koje predviđate, odnosno ustrojene ove strukture na koji će način ona u biti angažirana, biti angažirana u ukupnom jasno zadatku koji ima Ministarstvo obrane. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Pa gospodine potpredsjedniče, samo jedan ispravak netočnog navoda, da je prekasno donošenje ovoga zakona. Naime, ono je pravovremeno, i netočno je da je ono prekasno s obzirom da smo tek sada donijeli određene zakone i zadnji ovaj o pravima hrvatskih branitelja i stjecanju braniteljskog statusa, kako se ne bi više mogli provoditi upravni postupci. To je jedna stvar. Ulaskom u NATO savez, definiranje broja vojnika. Kad smo to sve završili sad je pravo vrijeme da se i ova racionalizacija provede. Zahvaljujem. I imamo jednu pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Naime, zasigurno situacija u kojoj se smanjuje potreba za uredima za obranu treba u načelu veseliti jer očito je da u tom slučaju postoji i realno manja procjena nekog ratnog ugroza. No međutim, ono što treba zasigurno posebno naglasiti ovdje kada su u pitanju moguća i najavljena ukidanja određenih ureda za obranu je da je potrebno i u takvim uvjetima osigurati maksimalno funkcioniranje sustava, s jedne strane. A s druge strane najava smanjene potrebe za osobljem u, nakon provedbe dakle novog preustroja, zasigurno vodi i gubitku radnih mjesta za određeni broj ljudi. To je ovdje već više puta bilo naglašeno, pa stoga treba tu posebno napomenuti, da je relativno lako uvijek donositi takve odluke, odluke o različitim preustrojima, koji mogu ostaviti ljude bez posla, ali treba naglasiti i činjenicu da se zasigurno radi u velikoj mjeri i o ratom stradalim područjima gdje inače razina nezaposlenosti daleko viša nego u drugim dijelovima Hrvatske, pa i mogućnost nalaženja drugih radnih mjesta, u tom smislu manja. S druge strane u velikoj mjeri se radi o zaposlenicima koji su bivši branitelji koji će i ovakvim preustrojem ostati bez svojih radnih mjesta. Treba napomenuti i da je naravno apsolutno dobrodošla preraspodjela unutar MORH-a. Zasigurno je ona moguća, ali pitanje je u kojoj mjeri? Vjerujem da postoje određene pretpostavke o tome koliki će broj ljudi biti preraspoređen jer je vjerujem i napravljena određena simulacija i novog stanja, tako da se treba znati tko će biti ljudi i koliko ima praktično mjesta unutar MORH-a kako bi se napravile preraspodjele. Tu su naravno uredi državne uprave u kojima je moguće osigurati određeni broj radnih mjesta. Što se tiče jedinica lokalne i regionalne samouprave mislim da će to u realnosti biti prilično teško ostvariti jer ukoliko i postoje određene mogućnosti, a njih je vrlo malo, postoji i različite, drugačije razine vlasti i vrlo je teško naći zajednički jezik u pitanju dogovora o preraspodjeli određenog broja zaposlenika. Prema tome dolazi se onda do onog najtežeg dijela, a to je program zbrinjavanja s otpremninama koji bi zasigurno trebalo izbjeći ukoliko je moguće nego riješiti problem različitim preraspodjelama unutar MORH-a kako ljudi ne bi ostali bez posla. Ja se nadam da se maksimalna pozornost posvetila upravo tom modelu, a ne samo zbrinjavanjem ljudi što je možda u nekom trenutku najlakše, ali kada su u pitanju ljudske sudbine onda je zasigurno to najteže rješenje. Hvala vam lijepo na pozornosti. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.